**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Sada prelazimo na točku 12., još ćemo nju odraditi, to je – - Prijedlog Zakona o zadrugama, prvo čitanje, P.Z. br. 634 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika, koje se odnose na prvo čitanje članak 144. do 150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, i Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dalje obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tihana Kraljić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Bebić, Luka (HDZ)** 20.